Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! сте прав. Господин Кирилов, и Вие сте прав относно предложените процедури. И двамата сте прави, че тези процедури, които ги предлагате, са различни, защото тези процедури се отнасят за различни времена. Господин Цонев, Вие говорите за процедури във времена, в които Конституцията на Република България и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание се спазваше в максимална степен. Господин Данаил Кирилов също е прав, само че той говори за други времена. Той говори за епохата на ГЕРБ,

каза, че и тя се е заразила от тази практика и затова пък може би, господин Цонев, Вие не сте прав, че трябва да има заседание на Комисията.

основният въпрос е един: Народното събрание и народните представители дали искаме, или не, да се заделят в държавния бюджет разходите, предвидени и предложени от господин Антонов, а именно разходи за катедрала „Александър Невски“ и разходи за манастира „Св. Георги“ в Атон на обща стойност 1 млн. 130 хил. лв. Това е основният въпрос. Всичко друго е решимо. Благодаря Ви за вниманието. моето име и в единия случай той просто сложи в моята уста думи, които не съм казала, макар че суфлирах отдолу. Той сложи в моите уста думи, че аз признавам, че внасям несъществуващи доклади на Комисията. Комисията, уважаеми господа, не е правила доклад и аз не съм внасяла несъществуващ доклад! Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Стоянова. Преминаваме към процедура по прегласуване на окончателната редакция на чл. 6, която включва текста на вносител по доклада на Комисията и отразеното в нея предложение на народния представител Антонов.

При това положение, колеги, съгласно нашия Правилник, трябва да гласуваме основния текст по чл. 69, ал.

Да, разбира се. Нека да приключим с гласуването.

От името на група – господин Жаблянов. Заповядайте. Уважаема госпожо Председател на Народното събрание, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър на финансите! партия по създалия се казус във връзка с гласуването на държавния бюджет е следната. Продължете, господин Жаблянов, декларация от името на група.

Заповядайте по начина на водене, господин Жаблянов. Моля Ви, запазете тишина! ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Уважаеми колеги, в казуса, който се получи във вчерашния ден и днес изникна един сериозен въпрос и този въпрос е следният: относно цялостната процедура по гласуването на държавния бюджет. Той беше предмет и на обсъждане в Председателския съвет на Народното събрание, а именно Народно събрание да направи някаква промяна в проекта на бюджета, предложен от Министерството на финансите, макар и малка, която да не доведе до сътресение на цялостния проект, предложен от Министерството на финансите, и какво може да направи Народното събрание по държавния бюджет? (Народните представители защото в случая ние стигнахме до ситуация, в която господин министъра, може би с основание от гледна точка на изпълнителната власт, да твърди, че всяка промяна на цифрите води до окончателен резултат – необвързаност на бюджета. Нали така, господин Министър? Горе-долу, така. Е, в такъв случай по-сериозният въпрос е: какво може да прави Народното събрание по проекта за бюджет? Ако ние на този въпрос трябва да намерим сили да отговорим, то тогава трябва занапред може би да започне една дискусия по въпроса за процедурата за приемане на държавния бюджет. Това ли е процедурата за приемането на държавния бюджет? Защото ние стигаме в ситуация, в която да нарушаваме нашия Правилник, да стигаме до разнопосочните опъвания на Правилника, до нарушаване и на Конституцията само и само да се запази обвързаността на някакви параметри параметри на бюджета, макар и сериозни, разбира се. В този случай на нас не ни остава нищо друго, освен да приемем гласуването на мнозинството, което е убедено, че процедурата е коректна, и в същото време да очакваме изпълнителната власт, българското правителство да прояви достатъчно загриженост за паметниците на българската култура, на българската национална идентичност, да не ги оставя в състояние, в което милион и 300 хил. лв. да се явяват въпрос, който трябва да бъде решаван със сътресение в Народното събрание. Това, струва ми се, е основният извод. Българската социалистическа партия не може да подкрепи такова открито нарушение на Правилника, не може да подкрепи такова открито нарушаване на Конституцията и поради това

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Безспорно Законът за държавния бюджет е една сложна система от взаимно обвързани, даже не знам дали да ги наричам „норми“ или по-скоро – „показатели“, които много трудно се изменят между първо и второ гласуване не защото е невъзможно. Не защото е невъзможно, а защото предложенията, които се представят от народните представители понякога са незавършени и нарушават системата и логиката на Законопроекта във вида, в който той трябва да съществува, за да отговаря на Закона за публичните финанси, Конституцията и принципите на модерното бюджетиране. Не можем да упрекваме народните представители, които правят предложения между първо и второ гласуване, че не винаги успяват така да структурират предложенията, че те да запазват самостоятелна стойност и правни последствия, отделните норми са обвързани по математически начин, да го наречем по-просто, и промяната на някои от тях, без да се променят другите, води до некачество на закона и до проблем на изпълнителната власт как да го изпълнява. Не случайно, между другото, конституционният законодател, макар че може би не с този аргумент, е запазил само за изпълнителната власт възможността да предлага Закона за държавния бюджет. Това, което обаче излязох, за да кажа: направихме един доста сериозен дебат по един сериозен въпрос – за отношението на държавата по принцип към инвестиране в паметници на културата и особено в религиозни паметници на културата. Искам да заявя, че в нито един момент позицията на управляващото мнозинство не е била против това да се инвестира в религиозни паметници на културата и в частност този, който е посочен от господин Антонов. Ако предложението на господин Антонов беше оформено като един текст в Преходните и заключителни разпоредби или като една алинея към чл. 6, която да звучи горе-долу така: в рамките на средствата в размер на 5 млн. лв., предвидени в… Не е пред мен текстът, за да цитирам дословно, задължаваме Министерския съвет, разбира се, това не е точно текст за норма, но разпределяме част от тези 5 млн. лв. и задължаваме правителството

Тук говорим за това, че предложението на господин Антонов засяга параметрите на чл. 6, и то по начин, по който те остават необвързани с другите части на Закона за държавния бюджет. Спирам до тук с последното уточнение, че аз поемам ангажимент и благодаря на тези, които подкрепят, и тези, които не подкрепят – в рамките на средствата, предвидени по чл. 6, това е бюджетът на Министерския съвет и Дирекцията по вероизповедания, тези приоритетни обекти, които са поставени в предложенията на народните представители и получили подкрепа в залата в хода на гласуването на бюджета, да бъдат приоритетно удовлетворени. Вероятно ще продължим да спорим по техника и технология. По техника и технология вероятно ще продължим да спорим. Ако спазваме парламентарния правилник – това, което дотук се гласува, е коректно и точно, но това, което в завършен вид исках да Ви кажа, че какъвто и да е резултатът от това гласуване, волята на българския парламент в частта, подкрепена от пленарната зала във вчерашния ден, свързана с инвестиции в тези обекти, предложени от парламентарната група на левицата и в частност – на господин Антонов, ще бъде реализирана. Благодаря, уважаеми господин Горанов! По начина на водене, заповядайте, господин Стойнев. Уважаема госпожо Председател, искам остро да възразя по начина на водене, че не прекъснахте това доста арогантно изказване на министър Горанов. Министър Горанов бил дошъл да ни учи как точно се пише законът и да обяснява на народните представители, че, видите ли, българският парламент трябва да се съобразява с правителството, а не правителството да се съобрази с волята на българския парламент. (Ръкопляскания от

Защото вчера стана именно точно дума за това и по начин, по който Вие да определяте кои са тези манастири. Откъде да знае господин Антонов в тези 5 млн. лв. какво се включва? Нали имаше първо четене? Защо Вие не предложихте именно тогава да бъде направено това? Откъде да знае? Вие просто нямахте никакво желание, и тук лъсна цялата истина и лицемерието, което го има, защото ако не беше този казус, Вие никога нямаше да дадете пари за „Ал. Невски“ и за Атон. И това Патриотите трябва да го знаят. Това е Вашата истина. Това е Вашата същност. И наистина остро възразяваме, защото по този начин се потъпква Конституцията, Правилника на Народното събрание. За пореден път ГЕРБ показват, че парламентът не струва, когато те управляват, и затова ние остро, остро възразяваме и не приемаме подобен подход. Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Молбата ми е все пак да се придържаме към нормалния диалог, който трябва да имаме. имаме. Министърът има право да взема думата по всяко време на заседание на българския парламент. Министър Горанов се възползва от това си право и по никакъв начин не е нарушил нито Правилника, нито Конституцията.

Първо, бих искал да благодаря на министъра на финансите за поетия ангажимент за съответните разходи, които бяха предмет до преди малко, а именно за катедралата „Александър Невски“ и за манастира „Св. Георги“ в Атон. Ние от „Движението за права и свободи“ ще следим изпълнението на този поет ангажимент. Господин Цветанов, призовавате за нормален тон, но нормалният тон идва от спазването на правилата. Госпожо Караянчева и към Вас – Вие вече направихте втора стъпка в посока на оставка. Уважаеми колеги! Госпожо Караянчева, първата Ви стъпка беше в заявление от Ваша страна за нарушаване на Конституцията и на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, втората стъпка е днес с нарушаването на Правилника, което вече е демонстрация за заявеното от първия път. Уважаеми госпожи и господа от мнозинството, имам един апел към Вас: ако госпожа Караянчева я виждате като жертва в тясно партийния егоизъм и властови егоизъм, то призивът ми е да имаме уважение към институцията Председател на Народното събрание и да не я заставяме да нарушава Конституцията и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Доколкото за нормалния тон – уважаеми дами и господа, нормален тон ще има, когато всички ние тук, в тази зала, спазваме Конституцията на Република

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Няма да споря с господин Горанов по отношение на бюджет, на финанси, на съставяне на процедури и така нататък. Ясно е, че имахме затворена процедура – два пъти гласуване, и това беше волята в този момент при снощното гласуване на формираното мнозинство, това бе и нашата позиция, която защитихме. Днес Вие ни показахте нещо друго че няма смисъл българският парламент в последните два дни, което говорехме за демокрация, за избори, няма смисъл да говорим за бюджет и за принципи. Още повече, нещата са много простички. Днес на това вечерно гласуване мнозинството не бламира опозицията. Става въпрос за простички неща – за два национални символа,

Възразявам изключително сериозно, госпожо Председател, защото тук, в залата, се допуска и от Вас, и от Вашите предшественици да се гласуват закони един след друг, които дерогират конституционните права и задължения на народните представители. Примери: Закон за публичните финанси, днешният Закон за държавния бюджет. На практика ни поставяте в ситуация, в която права и задължения на народните представители се изземат в полза на изпълнителната власт. На практика ни поставихте в положение, след гласуването на чл. 1 от Закона за държавния бюджет, ние да бъдем излишни в тази зала.

правата и това, което е дадено по Конституция на Народното събрание – да бъде върховният орган в тази държава. Вие сте председател на тази институция и следва да спазвате и да следите за това нещо. В момента сме изпаднали в ситуация да потънем максимално на дъното, което е възможно като институция. От ден на ден това нещо се задълбочава. Днес не виждам по какъв начин ще измием това петно, което се сложи върху Народното събрание. Вкарването и гласуването на подобен род закони ще ни доведе до закриването на тази институция. Благодаря.

Моля, режим на гласуване.

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 143 народни представители: за 105, против 38, въздържали се няма. Предложението е прието.

1. т. 1 За подпомагане на Българските православни църковни общини в чужбина и на свещенослужителите, работещи зад граница, числото „1 200,0“ се заменя с „1 700,0“ за ремонтни дейности на манастира „Св. Георги Зограф“. 2. т. 2 За ремонт и строителство на храмове и манастири на Българската православна църква в страната числото „2 600,0“ се заменя с „3 230,0“

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 143 народни представители: за 105, против 38, въздържали се няма. Предложението е прието.

Приложение № 3 – предложение на народните представители Светла Бъчварова и Стоян Мирчев: „В Приложение № 3 към чл. 16, ал. 4 на ред 1 Българска академия на науките числото „83 075,8“

Химико-технологичен и металургичен университет – София, числото „6 309,6“ се заменя с „6 940,56“. - на ред 8. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, числото „4 687,1“ се заменя с „5 155,81“. на ред 9. Лесотехнически университет – София, числото „7 279,5“ се заменя с „8 007,45“. - на ред 10. Университет по архитектура, строителство и геодезия – София,

на ред 12. Университет за национално и световно стопанство – София, числото „21 677,1“ се заменя с „23 844,81“. - на ред 13. Икономически университет – Варна, числото „9 403, 9“ се заменя с „10 344,29“. - на ред 14. Стопанска академия

на ред 19. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ числото „8 222,1“ се заменя с „9 044,31“. - на ред 20. Национална спортна академия „Васил Левски“ – София, числото „14 271,2“ се заменя с „15 698,32“. на ред 21. Аграрен университет – Пловдив, числото „7 632,1“ се заменя с „8 395,31“. за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, числото „2 941,2“ се заменя с „3 235,32“. - на ред 23. Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София, числото „3 987,4“ се заменя с „4 386,14“. - на ред 24. Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София, числото „4 176,5“ се заменя с „4 594,15“. - на ред 25. Национална художествена академия – София, числото „5 се заменя с „5 633,1“. - на ред 26. Университет по библиотекознание и информационни технологии – София, числото „4 411,6“ се заменя с „4 852,76“. на ред 27. Висше училище по телекомуникации и пощи — София, числото „1 568,6“ се заменя с „1 725,46“. - на ред 28. Медицински университет – София, числото „34 252,3“ се заменя с „37 677,53“.

на ред 30. Медицински университет – Пловдив, числото „19 843,4“ се заменя с „21 827,74“. - на ред 31. Медицински университет – Плевен,

„498 019,1“ се заменя с „606 437,63“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 3.

текста на вносителя за Приложение № 7, подкрепен от Комисията. Моля, режим на гласуване.

„215 092,0“. В Приложение № 4 към чл. 51, ал. 1 „Субсидии и други текущи трансфери за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2018 г.“: a. В т. II. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансовите предприятия, т. 2 – за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони, числото „17 000,0“ да се замени с „21 000,0“. b. Да се добави нов ред и нова т. 4 – за компенсиране на недостига при финансирането на транспорта на деца и ученици по чл. 53 от Закона за предучилищното и училищно образование – 20 На ред „Всичко“ числото „183 142,0“ да се замени с „207 142,0“. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Кристиан Вигенин: „В Приложение № 4 да се добави следното юридическо лице с нестопанска цел: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

2. В Раздел II, на ред 2. За превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони числото „17 000,0“ се заменя с „34

по т. 2 и т. 3. Предложение на народния представител Менда Стоянова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на Приложение № 4, към чл. 51, ал. 1 по приложена таблица.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

да завишите бюджета на Рилската света обител и да възстановим едно положение отпреди две години, когато Рилският манастир получаваше тези 600 хил. лв. от бюджета. Не знам на кой е заслугата – на Вас, на госпожа Стоянова. Благодаря, че се съобразихте с това предложение, но ми се струва, че щеше да бъде много по-добър край на тази бюджетна процедура, ако бяхте намерили и тази възможност за предходните два манастира-светини – „Зограф“ и храм-паметник „Александър Невски“, да бяхме намерили такъв елегантен изход.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Аз не бих бързал, господин Бойчев, да благодаря на министъра или на колегите от ГЕРБ, защото още не е минало гласуването, все пак да видим как ще мине и по Вашето предложение. Но няколко думи. Не знам защо размахват там ръце. Искам да кажа, че разбрахме от господин Министъра, че ние по принцип няма мисъл да правим предложения, защото на практика почти нищо не беше прието. Но все пак искам да обърна внимание на предложението ми за добавянето на Национален научен експедиционен клуб ЮНЕСКО в списъка с организации, които получават държавно финансиране. Не си правя илюзии, че това предложение би минало. Няма да се спирам и на детайли за дейността и защо е необходимо да има такова финансиране, само ще кажа, че аналогичните структури в други страни – членки на Европейския съюз, а и тук от нашия регион, е значително. Само да спомена някои от тях. Във Франция аналогичната структура получава 16 млн. евро годишно, във Великобритания – 6 млн. паунда, в Румъния – 420 хил. евро, в Сърбия – 86 хил. евро, в Македония – 32 хил. евро. Тези средства са предвидени неслучайно, имайки предвид, че догодина все пак е Европейската година на културното наследство, а България е една от страните, които има с какво да се похвалят, но имат и много дейности, които трябва да извършват, за да го съхранят и да го запазят за поколенията. Подкрепата на такъв тип организации смятам, че е необходима, минималното финансиране, което съм поискал за тази организация от 51 хил. лв. годишно ще даде единствено известна административна сигурност и спокойствие за функционирането ѝ и за да може нормално да извършва огромната част дейности, които успява все пак да направи, въпреки че не получава никаква подкрепа от държавата. Надявам се, че макар и да очаквам отхвърляне на това предложение, най-малкото през следващата бюджетна процедура ще може тя да бъде включена на предварителен етап още от Министерство на финансите, за да не изпадаме в положението тук да объркваме сметките на финансовия министър. Видяхме, че това не е за препоръчване. Благодаря

Моля, режим на гласуване.

Подлагам на гласуване текста на вносителя с редакцията на Комисията по текста на Приложение № 4, представена от Комисията. Моля, режим на гласуване.

Уважаеми господин Председател, колеги! В Приложение № 5 към чл. 51, ал. 2 – предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група

Моля, режим на гласуване.

„В Приложение № 6 към чл. 52 Механизъм за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет за 2018 г. да се добави нов компонент А5 „А5 е допълнителен компонент на общата изравнителна субсидия от централния бюджет, до който достъп имат само общините, за които по отчет за 2016 г. делът на собствените приходи е по-нисък от 25% и чрез него се осигурява достигане на минимален ръст от 15% спрямо 2017 г. на всички общини с достъп.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Дора Янкова и група народни представители: „В Приложение № 6 към чл. 52 Механизъм за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет за 2018 г. да се добави нов компонент А5 и следния текст: „А5 е допълнителен компонент на общата изравнителна субсидия от централния бюджет, до който достъп имат само общините, за които по отчет за 2016 г. делът на собствените приходи е по-нисък от 25% и чрез него се осигурява достигане на минимален ръст от 15% спрямо 2017 г. на всички общини с достъп“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители: „В Приложение № 6 към чл. 52 да се добави нов компонент А5 и следният текст: „А5 е допълнителен компонент на общата изравнителна субсидия от централния бюджет, който се разпределя само за общините, за които по отчет за 2016 г. делът на собствените приходи в общо приходи е по-нисък от 25%. Изравняването е до 15%, като съответните общини с достъп получават допълнително сумата, определена като произведение на утвърдения размер на общата изравнителна субсидия със Закона за държавния бюджет на за 2017 г. и разликата в процент между ръста на сбора на A1, А2, АЗ и А4 и максимално определените 15% изравняване“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Искрен Веселинов: „В механизма за разпределението на субсидията да се добави допълнителен компонент, чрез който да се осигури ръст само за финансово слабите общини с дял на собствените приходи под 25% от общите“. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 6. ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма изказвания. Прекратявам разискванията. Подлагам на гласуване

Моля, режим на гласуване.

числото „271 425“ да се замени с „291 825“, числото „57 176,4“ да се замени с „68 576“, числото „214 248,6“ да се замени с „223 248,6“ и числото „230 956“ да се замени с „247 456“.“

„271 425“ да се замени с „291 825“, числото „57 176,4“ да се замени с „68 576“, числото „214 248,6“ и числото „230 956“ да се замени с „ 247 456“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група Приложение № 7 към чл. 53 „ Стойностни показатели на общините за делегираните от държавата дейности за 2018 г.“ числото на ред „Всичко" в колона 1 „2 780 714,8“ да се замени с „2

„57 176,4“ да се замени с „59 601,94“ , числото на ред „Всичко" в колона 2б „214 248,6“ да се замени с „215 195,11“ и числото на ред „Всичко" в колона 6 „230 956“ да се замени с „231 778,23“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Иван Иванов: Приложение № 7 към чл. 53 – „Стойностни показатели на общините за делегираните от държавата дейности за 2018 г. (без капиталови разходи)“ за област Шумен, община Велики Преслав, област се правят следните промени: колона 5 числото „213,9“ се заменя с „363,9“. Допълнението се отразява и в чл. 52, таблицата, ред В. Преслав, в колона 2 „Обща субсидия за делегираните от държавата дейности". Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Дора Янкова:

колона 6 се увеличава с 26 000 000 лева.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Кристиан Вигенин: „В Приложение № 7 е раздел ОБЛАСТ ЯМБОЛ се правят следните изменения: Община Тунджа числото „7 257,7“ се заменя със „7 769,3“,

Изказвания по представения текст на Приложене № 7 и направените предложения за изменение и допълнение? Няма. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на народния

гласуване. Гласували 136 народни представители: за 34, против 76, въздържали се 26. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията. Моля, режим на гласуване.

Подлагам на гласуване предложението на народния представител Иван Иванов, което не се подкрепя от Комисията. Моля, режим на гласуване.

Подлагам на гласуване предложението на народния представител Кристиан Вигенин, което не се подкрепя от Комисията. Моля, режим на гласуване.

представители: за 31, против 85, въздържали се 24. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване текста на вносителя за Приложение № 7, подкрепен от Комисията. Моля, режим на гласуване.

гласуване. Гласували 140 народни представители: за 108, против 32, въздържали се няма. Предложението не е прието. Моля представете текста на Приложение № Приложение № 8 към чл. 56. Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 9 към чл. 58. Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 10.

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 143 народни представители: за 105, против 38, въздържали се няма. Предложението е прието. Предложение на народния представител Валентина Найденова за ново Приложение № 11: „Създава се ново Приложение №11, към нов чл. 95 с наименование „Разходи в областта на функция „Здравеопазване“ по бюджетни организации“.

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували

съвсем накратко искам да Ви благодаря! Там, където дебатите бяха смислени – бяха смислени, там, където не бяха – бяха дълги, но докато нещата се случват в пленарната зала, значи законът има върховенство и всичко е наред в държавата. Чуха се дебати по отношение на данъчната политика и преразпределителната роля на държавата, защото двете са неминуемо взаимно свързани. Промяната на сегашния модел на облагане е нещо, което за партия ГЕРБ е неприемливо, и с този мандат влезнахме в изпълнителната власт. Вероятно е възможно. Но тук към малко останалите колеги от левицата бих препоръчал да започнем този дебат честно и със следните основни допускания. Ако ние решим да въведем необлагаем минимум и да запазим сегашното ниво на облагане на средната класа, това неминуемо означава огромна загуба за бюджета. Ако ние решим да възстановим прогресивното прогресивното облагане от нивата, в които то беше от периода 2007 г., преди въвеждането на плоския данък от 2008 г., това означава неминуемо увеличение, и то близо два пъти, на облагането на средната класа. Няма как и двете едновременно да са верни. Нека да изберат позиция и да застанат пред обществото с едната от двете тези. По отношение на преразпределителната роля на държавата. Тук бих могъл много дълго да разсъждавам, но в този късен час не искам да занимавам със себе си, но ниската преразпределителна роля на държавата изисква, от една страна, много по-висока ефективност на държавните разходи – едно предизвикателство основно към изпълнителна власт, и със сигурност дава възможност на обикновения инициативен човек да взима собствени решения за това как да разходва това, което създава. Обратното, защото в дебата се чуха тези, че ние трябва да увеличим размера на държавата като преразпределение, неминуемо означава да взимаме решения вместо хората и да имаме самочувствието, че можем да го правим по-добре от тях. Доктринално в някои държави това е така, но тези общества са си решили домашното. Нашата доктрина е, че свободният, образован, инициативен човек може сам да взема решения как да харчи създаваното от него. И ако ние се изкушим, в момента като управляващи, да увеличим дела на държавата, това означава, че сме лицемерни и че ние смятаме, че сме по-умни от българските граждани, което не задължително е вярно. По отношение на общата характеристика на бюджета. Според мен, от гледна точка на баланса, той действа в подкрепа на икономическия растеж или в никакъв случай, от гледна точка на баланса, обратно. Следващите няколко години се намираме в положителен прозорец от гледна точка на външната среда, което предполага, че ако използваме разумно и управляващи, и опозиция този момент, ние бихме могли да продължим развитието на държавата в правилна посока. Най-големият проблем, пред който се срещаме, за да достигнем по-високи нива и потенциал на растеж, е свързан с човешките ресурси и качеството на живот. Това, което задължително трябва да правим, е да продължим инвестициите в тази сфера, защото вече е трудно да намерим работна ръка, за да продължим развитието на икономиката и на производството. Завършвам с това, че отново, макар че колегите отляво в голяма част отсъстват, искам да им благодаря и в никакъв случай не мога да приема тяхната теза, че през зимата бюджетът може да бъде приет на светло. Да, денят е къс, колеги, но този бюджет, за който благодаря на всички народни представители, дава перспектива. Дава перспектива и той е бюджетът, той е преразпределението на брутния продукт през следващата година, който дава основа за продължаващо устойчиво развитие с растеж, дай боже, над прогнозирания от Министерството на финансите, защото чухме, че прогнозираме грешно. Дай боже, ние да сме били консервативни, да сме прогнозирали лошо и следващата година да бъде много по-добра от 2017 г.! Благодаря, уважаеми господин Министър. Колеги, благодаря Ви и на Вас. Приятна почивка! Утре, редовно пленарно заседание – 9,00 часа.